Отже, колеги, я нагадую, в нас продовження розгляду питань про зняття депутатської недоторканності. І я прошу приготуватися до реєстрації для участі у вечірньому засіданні.

Будь ласка, займайте робочі місця.

Отже, прошу народних депутатів зареєструватись. Прошу включити систему реєстрації.

Зареєстровано 314 народних депутатів. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Отже, ми продовжуємо питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата. Шановні колеги, відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України. 18 вересня 2018 року до Верховної Ради надійшло подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Колєснікова Дмитра Валерійовича. У поданні до Верховної Ради України йдеться про те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Прокуратури Дніпропетровської області розслідується кримінальне провадження від 17.05.16 року за частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки". Висновок комітету, пояснення народного депутата України та подання Генерального прокурора України вам було роздано на столах реєстрації у паперових копіях. На засіданні Верховної Ради України присутній Генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко. І я запрошую його до слова для виступу і відповідей на запитання. Будь ласка, Юрій Віталійович, до 15 хвилин. Шановний пане Голово, шановні 137 народних депутатів, а також інші учасники депутатської самооборони! Зараз хочу представити вашій увазі ще одну справу. І сподіваюсь, що нарешті вона торкне ваше серце. Бо, як зрозуміло, не показувати в електронній декларації 155 мільйонів можна, вкрасти з державного бюджету 12 мільйонів можна. Тепер поговоримо про відчуження військового заводу. Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області розслідується кримінальне провадження з відповідним номером за ознаками статті 364 частина Досудовим розслідуванням встановлено, що указом Президента України в 2010 році на посаду Голови Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном було призначено нині народного депутата Колєснікова Дмитра Васильовича. Дмитра Васильовича. Звертаю вашу увагу, що до його відповідальності входили наступні повноваження, згідно Положення про агентство. Голова здійснює управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, які належать до сфери його управління; він погоджує відчуження, оренду або користування, заставу або іпотеку, списання майна державних підприємств, господарських товариств, у статутних капіталах яких є частка ввірена його агентством. Одночасно відповідно до Додатку 1 до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" Державне підприємство "Науково-дослідний (прошу та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Осади є підприємством, що не підлягає приватизації. Також основні фонди і цілісний майновий комплекс цього підприємства не можуть вилучатися, крім однієї єдиної умови: якщо була б у цього підприємства заборгованість по податкам. Прошу наступний слайд. Слідством встановлено, що на момент прийняття рішення нині народного депутата пана Колєснікова у цього підприємства оборонного значення, яке не підлягає приватизації, не було податкової заборгованості. Документи про це знаходяться у слідства. нині народний депутата, а тоді керівник агентства з управління активами пан Колєсніков підписав розпорядження, яким вивів із цілісних майнових комплексів два корпуси цього оборонного заводу стратегічного значення. Розмови про те, що пан голова не знав, які об'єкти він виводить з цілісного майнового комплексу і що далі з ними відбудеться, не витримує жодної критики, адже він особисто підписав переліки обладнання, які дозволено було фактично знищити на цьому підприємстві. Серед цього переліку знаходиться також трубопрокатний стан гарячої деформації, прошивний стан з відповідним інвентарним номером, який відповідно до показів колишнього завідувача лабораторії використовувався для розробки технологій зміцнення вольфрамових стержнів для виготовлення бронебійного підкаліберного снаряду. Таке обладнання не могло використовуватися в будь-яких інших невійськових цілях. Тим не менше, тодішній керівник агентства, а нині народний депутат Колєсніков, відчужив два корпуса – промисловий та лабораторний, перейменував їх в спортивний та їдальню, а також дозволив вирізати військове обладнання. У зв'язку з цим обласна прокуратура звернулася до суду і рішенням суду… (зараз ви можете подивитися, що стало наслідком управління паном Колєсніковим державного майна), суд своїм рішенням прийняв рішення про незаконність розпорядження голови агентства пана Колєснікова і повернув незаконно відчужену власність до цілісного майнового комплексу, об'єкта стратегічного значення, що не підлягає приватизації. відбуваються відновлювальні роботи. І я сподіваюся, що цей завод, який мав би випускати ракети "Град", "Смерч" і "Ураган", буде працювати на українські Збройні Сили. На жаль, зараз ми є свідками кримінального провадження, в якому зловживання службовими обов'язками конкретної посадової особи, що стояла на чолі Агентства по управлінню державними активами, привела до знищення частини оборонного комплексу з подальшим його відчуженням. Зараз ми можемо подивитися, власне, на сам цей об'єкт, який завдяки діяльності обласної дніпропетровської прокуратури та принципового суду повернуто до державної власності, і відбуваються роботи по відновленню стратегічного оборонного потенціалу нашої країни. Шановні народні депутати, в даній справі все зрозуміло: є незаконне рішення голови центрального органу виконавчої влади, є конкретний збиток, нанесений державному бюджету і, я би сказав, оборонному потенціалу України, є рішення суду, яким визнано це рішення незаконним, а сам об'єкт повернутий в державну власність. Не вистачає одного: щоби народний депутат Дмитро Колєсніков був Дякую за увагу. Дякую. П'ять хвилин на запитання до Генерального прокурора. І прошу провести запис, хто має намір поставити запитання.

Шановний Генеральний прокурор, в мене питання, в принципі, яке ми задавали і під час минулого подання. Який сенс подавати подання лише на зняття, на дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності? Чому зразу нема подання на затримання і арешт? Тому що ми розуміємо, що навіть якщо це подання буде проголосоване, хоч і в цьому є, на жаль, великі сумніви, фактично ніяких реальних наслідків воно не буде мати. І ми будемо просто мати депутата, який далі буде лишатися недоторканним, його неможливо буде ні затримати, ні заарештувати. Єдине, що можна формально почати проти нього розслідування, оголосити йому підозру. Чи не є це, скажемо так, формою певної гри в піддавки, коли, з одного боку, робиться оголошення, що от, мовляв, притягнемо до відповідальності, а реальних наслідків, на жаль, ніяких не буде. Дякую за питання. Відповім класичною формулою "не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, а особливо, якщо її там немає". Згідно чинного законодавства затримання та арешт народного депутата може передбачатися виключно в разі пред'явлення статей Кримінального кодексу, за якими передбачається арешт, як, наприклад, у справі вашої колеги Надії Савченко. У всіх інших випадках, коли йдеться про статті, що не передбачають арешту, такого подання, підписувати, вважаю, за неможливим, бо воно не відповідає чинному законодавству. Одночасно нагадую, що у вас на розгляді давно є законопроект, який я особисто підтримую. Коротка суть його зводиться до того, що після внесення подання Генпрокурора, будь-якого Генпрокурора, щодо будь-якого народного депутата його закордонні паспорти зупиняються, а виїзд через державний кордон в іншу країну унеможливлюються. Якби ви були такі ласкаві, щоб проголосувати цей законопроект, ваші сумніви були б остаточно розвіяні.

Шановний Генеральний прокурор, я уважно слухав ваш виступ, для мене, як для юриста, очевидно, що, як мінімум, умисел Колєснікова на відчуження цих об'єктів вами не доведений, корисного мотиву не існувало. Отже, суб'єктивна сторона, інкримінованого злочину відсутня. Однак ви, напевно, знаєте, що частина друга статті 364 Кримінального кодексу України в обов'язковому порядку передбачає: злочин є матеріальним складом, а саме тяжкі наслідки. В свою чергу Конституція презюмує: індивідуальна відповідальність особи в контексті цих двох статей випливає, що індивідуальні дії Колєснікова мають спричини тяжкі наслідки, які мають матеріальний еквівалент. Цей еквівалент у своєму поданні ви вираховуєте з ринкової вартості відчуження приміщень. Однак, Колєсніков нічого не відчужував, і ви самі це визнали як на засіданні комітету, так і на брифінгу. Про які тяжкі наслідки від індивідуальних дій Колєснікова йдеться мова? Дякую за можливість задати питання. Дякую, шановний народний депутате, за прочитане запитання, підготовлене адвокатами. Воно, дійсно, дуже юридично коректне, тому я вам постараюся відповісти в повній мірі. Перше. Конкретно нині народний депутат, а в ті часи голова державного агентства, мав керуватися законом і виключно законом. Згідно закону цілісний майновий комплекс підприємства, що не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для безпеки, і оборони країни, можна виводити виводити з цілісного майнового комплексу лише в одному випадку: в разі наявності податкової заборгованості. Такої підстави у пана Колєснікова на той момент не було. Тим не менше він підписав особисто декілька рішень про зміну цілісного майнового комплексу, що привело в подальшому до інших незаконних дій інших посадових осіб, які перевели це підприємство у приватну власність. Я не можу звинувачувати і не звинувачую пана народного депутата Колєснікова у приватизації цього підприємства. Ми його звинувачуємо його, фігурально, в тому, що він дав… відкрив ворота для цього…

він дозволив вивести з цілісного майнового комплексу два цехи, а для маскування своїх дій він промисловий корпус назвав їдальнею, а лабораторний корпус назвав спортивним. Зрозуміло, що це була підготовка для подальшої приватизації. І відповідати за це має і той, хто підписав незаконне рішення на посаді керівника агентства, і ті, хто в подальшому здійснювали інші кроки до остаточного знищення військово-оборонного комплексу. ПАПІЄВ М.М. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Гальченку. Дякую. 17.09.2018 року під стінками ГПУ відбулись сутички між правоохоронцями та людьми, які вимагали від вас пояснень щодо екстрадиції Тимура Тумгоєва. Люди вимагали, щоб ви вийшли і пояснили їм позицію Генеральної прокуратури. Але замість того, щоб вийти до людей і пояснити, що там відбувається, ви, чи хтось із ваших заступників дали команду пустити проти них сльозогінний газ, а потім облити водою. Все це відбувалося на очах всієї країни та світу. За цим фактом було порушені провадження за фактом хуліганства та опору представнику правоохоронного органу, тобто оцінювались дії людей, які були згодні з позицією Генпрокуратури. А чи було порушено хоч одне кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень саме правоохоронцями, або це прокурорське свавілля нікого не цікавить? Дякую. Дякую за запитання. Я дещо додам до своєї відповіді попередньому вашому колезі на запитання, що зробив пан голова агентства, якщо він особисто не приватизував. По вашій логіці, та людина, яка скрила двері до приватного помешкання, яке потім було пограбовано, не має відповідати, бо він просто скрив, зламав замок, але він не думав, що звідти винесуть усі цінності, ну, такий він був просто любитель вскривання замків. Перепрошую, коли ця людина є держслужбовцем, то вона має відповісти по статті 364 частина друга – до 8 років позбавлення волі за розкрадене майно оборонного комплексу. Стосовно запитання про пана Тумгоєва, то відповім дуже просто. Момент, коли пікетуючі були під Генеральною прокуратурою України, я особисто проводив бесіду із народними депутатами, які цікавилися цим питанням. Вас, шановний читачу записок, там не було. Якщо вас зацікавить цей випадок, приходьте, поговоримо. Вихід із Генпрокуратури без води і газу гарантую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час, для запитань, для доповіді, вичерпаний. Дякую, Юрій Віталійович. я запрошую до слова народного депутата України Колєснікова Дмитра Валерійовича для пояснень перед Верховною Радою України. Будь ласка. Шановна президія, шановний народе України, шановні колеги! Я свій виступ хочу розпочати з того, що час стрімко наближає нас до важливого, з точки зору політики, 2019 року – року президентських та парламентських виборів. Виборча кампанія в країні фактично розпочалася. І, на жаль, ви знаєте, шановні колеги, що вона відбувається у безпосередньої участі правоохоронної системи. Вони свідомо намагаються фабрикувати справи, які дискредитують опозиційних політиків, і набрати бали перед виборцями, пред'явивши суспільству перемогу над неіснуючою зрадою. З першого погляду будь-якій людині повинно бути зрозуміло, що для здійснення злочину, в якому мене звинувачують, у мене не було ані мотиву, ані умислу, ані повноважень, ані вигоди, яку б я міг отримати в разі його здійснення. І це є в матеріалах комітету, будь ласка, шановні колеги, почитайте, ви їх отримали. І, тим більше, суть цієї справи не має жодного зв'язку із продукцією для оборонного комплексу країни, про що з таким пафосом розповідав Генеральний прокурор тільки що і на засіданні комітету. Перед тим, як відповісти по суті звинувачень, які висуваються стосовно мене, я хотів би дуже стисло розповісти вам в якому стані знаходився Науково-дослідний інститут трубної промисловості в 2012 році. Цей заклад колись всесоюзного значення з 1991 року практично залишився без контрактів. Кількість його співробітників, вдумайтесь, шановні колеги, з 1,5 тисяч працівників зменшилася до 100, а наукових співробітників не налічується даже 20 на сьогоднішній день. На інституті мертвим тягарем висіла чимала заборгованість перед Пенсійним фондом, і вона сягала більше як 5 мільйонів гривень і податкова заборгованість в 1,5 мільйони гривень. І в такому стані, шановні колеги, тоді знаходилась більшість державних підприємств. Я нагадаю вам, що під час мого приходу в міністерство заборгованість по заробітній платі перед державними підприємствами сягала 124 мільйони гривень. І до 2012 року ми змогли вдвічі її зменшити, і вона вже сягала 60 мільйонів. Зараз мене намагаються звинуватити в тому, що в умовах багатомільйонних боргів, у тому числі по наукових пенсіях, я дав інституту надію погасити цю заборгованість, здаючи занедбані приміщення, які не використовувалися за призначенням, в оренду, не виводячи… Шановні Хочу акцентувати увагу народних депутатів на факті, що майно інституту з державної власності для можливості його здачі в оренду не вибувало ніяких рішень, стосовно зміни власності мною не приймалися. З грудня 2012 року я вже працював головою облдержадміністрації, а всі ті події, про які веде розмову прокуратура, були в 13-му році. 12-й і 13-й – це різні роки. Стаття 364 Кримінального кодексу, яку намагається причепити до мене прокуратура, передбачає обов'язкову наявність умислу та корисного мотиву. Але ні в поданні, ні під час засідання комітету Генеральний прокурор так і не сказав, у чому полягав мій умисел, і яким чином я затверджую ЦМК для здачі майна в оренду, і це головне, шановні колеги, передбачав майбутню його передачу в комунальну власність міста. І це викликало дуже велику кількість і питань, і зауважень, і сумнівів у членів регламентного комітету. Навіть Верховний Суд, шановні колеги, визнав та підтвердив, що ніякого відношення до прийнятого Держагентством в 2013 році рішення я не мав, і ці документи я пред'являв на засіданні регламентного комітету. Зліплюючи таку от справу проти мене, прокуратура вдається і до зовсім, на мій погляд, примітивних маніпуляцій. Зокрема, стверджується, що нібито ніякої податкової заборгованості у підприємства не було, але із справи просто витягли Проте, Державна фіскальна служба підтвердила наявність у той період заборгованості, а це означає, що податкова заборгованість була. Прийом старий як світ, шановні колеги. витягуєш аркуш, і ось з'являється щось схоже на кримінальну справу. У рамках надання правової допомоги адвокати, які працюють зі мною, провели опитування осіб, які безпосередньо перевіряли повноту документів, наявність інформації про податковий борг та візували ці документи. Шановні колеги, більше десяти співробітників підтвердили, що довідка, яка засвідчує податкову заборгованість, була. Ось чому, мабуть, прокуратура і приховує всі документи як від мене, так і від регламентного комітету. І про що це свідчить? Про те, що я діяв законно. Щодо звинувачень про нібито нищення ракетного заводу, я хотів би підкреслити, що Науково-дослідний інститут трубної промисловості принаймні з 2006 року не мав жодного відношення до виробництва боєприпасів чи будь-якої іншої продукції військового призначення. При інституті з радянських ще часів було, як і в багатьох інститутів, було дослідне виробництво, але в 2006 році воно стало окремою юридичною одиницею і називалось воно завод прецизійних труб. І того ж самого 2006 року це підприємство було передане від Міністерства тодішньої промислової політики до іншого міністерства – до Міністерства палива та енергетики. Тому саме цей завод і займався комерційними якимись замовленнями. Тобто на той момент, коли я обіймав посаду голови агентства, це підприємство вже шість років знаходилось в іншому центральному органі виконавчої виконавчої влади і до агентства ніякого відношення не мало. Яким же чином я міг його знищити, шановні колеги? Сфабриковані прокуратурою справи проти мене, а також проти моїх колег по фракції я вважаю суто політичними. Вони фактично створені з повітря, доказова база не витримує навіть не критики, а елементарної перевірки фактів. І зліпити, шановні колеги, таку справу можна на кожну людину і в цьому залі, і серед тих, які працювали хоч колись у виконавчій владі. Але навіщо Генеральна прокуратура витрачає гроші платників податків на білі нитки, якими і шиється ця справа проти Колєснікова. До речі, звати мене Дмитро Валерійович, а не Дмитро Васильович. Так-от вона обумовлена не прагненням до законності і справедливості. І, якщо, шановні колеги, ви подивитеся матеріали, які вам сьогодні роздали, ви в цьому переконаєтесь, мабуть, на всі 100 Так-от яка ж мета, на мій погляд? По-перше, завдання полягає, мабуть, в тому, щоби вибити з обойми опозиційного депутата. Друга мета – послабити партію конкурента, мабуть. Третя полягає в тому, що владі не вдається вирішувати нагальні питання, і тому залишається тільки шукати зраду, зраду і звинувачуючи політичних опонентів в тому, шановні колеги, (знак оклику), в тому, чого не могло бути ні теоретично, ні практично. І не було, до речі, і фактично. І, нарешті, мабуть, остання мета, яка переслідується, - це зробити парламент максимально слухняним, нагадавши народним депутатам про те, що дамоклів меч вибіркового правосуддя може висіти над кожним із нас з вами. Але парламент – це особливий інститут, у стінах якого зібралися люди, які отримали мандат довіри безпосередньо від народу України. Такого мандату немає у чиновників і це, його наявність, дає нам, нам, парламенту, можливість протидіяти будь-якій узурпації влади, порушенням принципів права та намаганням встановити хоч якусь диктатуру. Але, якщо ми сьогодні дозволимо практику, за якою будь-хто отримає можливість переслідування за надуманими звинуваченнями, ми остаточно знищимо залишки легітимності вищого законодавчого органу країни. А прокуратура в свій час стане, перетвориться на інструмент політичних репресій. влади я не втік з України, я не переховувався від правоохоронних органів, не збираюсь робити цього зараз. Тому що я переконаний в своїй власній правоті 100-відсотковій. І визнаєте, впевнений світлому майбутньому нашої країни. Дякую за увагу. Дякую, Дмитро Валерійович. Зараз до слова запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Пинзеник Павло Васильович для оголошення висновку. Павло Васильович, до 10 хвилин. Шановні колеги! Подання Генерального прокурора України розглянуто на засіданні комітету 8 жовтня. поданні зазначено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Прокуратури Дніпропетровської області розслідується кримінальне провадження від 17 травня 2016 року за частиною другою статті 364 Кримінального кодексу. Подібне подання вже направлялось до Верховної Ради, текст його ідентичний тексту подання від 15 травня 18-го року, яке було підтримано і внесено до Верховної Ради України Генпрокурором щодо народного депутата Колєснікова, крім сторінки 7-ї, де уточнена стаття Кримінального кодексу України і міститься посилання на частину другу статті 364-ї. Подання про вчинення народним депутатом України Колєсніковим суспільно небезпечного діяння, яке передбачено цією другою частиною статті 364, обґрунтовується з зазначенням наступних відомостей.

"Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я.Ю.Осади" Горгуля, який прагнув отримати можливість незаконного розпорядження об'єктом нерухомості на користь третіх осіб, розуміючи відсутність правових підстав для виведення об'єкта нерухомості з переліку майна, що включено до складу цілісного майнового комплексу, який не підлягає приватизації, підписав перелік майна, що не включається до складу такого цілісного майнового комплексу і не підлягає приватизації, і включив до нього приміщення виробничого корпусу номер 1 та лабораторно-побутового корпусу, тим самим вилучивши зазначені об'єкти з цілісного майнового комплексу цього самого інституту. Народний депутат Колєсніков на засіданні комітету, обґрунтовуючи наявність податкової… А, колеги, прошу звернути увагу на наступне. У нас по великому рахунку все обговорення цього подання зводиться до того, чи була податкова заборгованість у інституту, чи не було податкової заборгованості у інституту, тобто чи були правові підстави для виключення певного майна складу ЦМК (цілісного майнового комплексу), чи не було. Так от народний депутат Колєсніков на засіданні комітету, обґрунтовуючи наявність такої податкової заборгованості та повного комплекту необхідних документів для прийняття агентством на його чолі… рішення відповідного і внесення змін до переліку майна, наголосив на тому, що держпідприємство оце от НДІ мало заборгованість перед бюджетом. Станом на 1 січня по пільговим пенсіям 2010 року – 47 тисяч 200 гривень, 2011 року – 74 тисячі 841 гривню, 2012 року – 130 тисяч гривень. На 1 січня року по відшкодуванню наукових пенсій вказуються також суми. При цьому, на що я прошу вас звернути увагу. На момент існування заборгованості перед бюджетом відповідно до пункту 16 частини першої статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" в редакції, яка діяла на той період, прямо і однозначно встановлено, що збір на обов'язкове державне пенсійне страхування належить до загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів). Таким чином, на момент подій, описаних у поданні прокуратури, існувала передбачена законом заборгованість перед бюджетом, а, отже, існував обов'язок інституту по вчинення дій для погашення сформованої заборгованості перед бюджетом. Крім того, зверталася увага на те, що зміни про погашення заборгованості по виплаті збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій не регулюється Податковим кодексом. Були внесені зміни лише у квітні 2014 року з набранням чинності Закону про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства. Це свідчить про те, що до 19 квітня 14-го року саме Податковий кодекс України і виданий на його виконання Порядок № 1954 застосувалися у питаннях погашення пенсійної заборгованості перед бюджетом, яка на той час обліковувалася за цим НДІ у межах 2 мільйонів Так от Колєсніков затвердив подані йому директором державного підприємства оцього науково-дослідного інституту Горгулем зміни до переліку майна, що не включалися до складу цілісного майнового комплексу, перейменувавши приміщення з виробничого корпусу на спортивно-оздоровчий корпус і приміщенні лабораторного корпусу – на корпус громадського харчування, і надав таким чином зазначеним виробничим приміщенням статус об'єктів соціальної інфраструктури. Як стверджує прокуратура, внаслідок зазначених умисних протиправних дій Колєснікова стало можливе безперешкодне незаконне відчуження на користь територіальної громади міста Дніпропетровська державного майна з наступною незаконною його приватизацією за ціною меншою, ніж є ринкова вартість, яка на момент відчуження відповідно до висновку судової оціночно-будівельної і будівельно-технічної експертизи складала 16 мільйонів 700 тисяч гривень, що спричинило збитки, охоронюваним законом державним інтересам, на вказану суму, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. У зв'язку з цим всім у комітеті виникли певні застереження щодо якості доказової бази, зазначеної у поданні, яка підтверджувала, в чому саме полягає умисел у діях Колєснікова при внесенні змін до переліку майна, яке не включається до складу ЦМК, і зміни цільового призначення оцього майна, і стосовно вартості, за якою були зазначені приміщення відчужені територіальною громадою Дніпропетровська на користь третіх осіб (це два товариства з обмеженою відповідальністю) і яким чином ринкова вартість цих приміщень згідно з висновками експертиз пов'язана з діями Колєснікова і підтверджує спричинені ним збитки. Крім того, комітет ще раз звертає увагу, що інформація про відсутність чи наявність податкової заборгованості державного підприємства, якому належить цей цілісний майновий комплекс, є, як мінімум, неоднозначною. Таким чином, комітет дійшов до висновку, що підтримане та внесене подання Генеральним прокурором є законним, оскільки ініційоване і подане належним суб'єктом подання. Зауваження щодо його обґрунтованості, достатності доказів ви щойно почули. Дякую. Дякую. Шановні колеги, згідно Регламенту, зараз ми переходимо до виступів від фракцій, і я прошу записатися на ці виступи.

Будь ласка, народний депутат Бойко представить позицію як голова фракції "Опозиційний блок". Прошу вас, пане Юрію. Шановна пані головуюча, шановні присутні, я прошу вважати мій виступ офіційним запитом, депутатським запитом особисто до Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка. Стосовно проблеми, яка, на мій погляд, сьогодні починає бути національною проблемою в країні, ця проблема називається масова вирубка лісів в горах Карпати. Рік тому я по запрошенню місцевих екологів приїхав в село Гриньків Івано-Франківської області і подивився на масову вирубку лісу в цьому районі. Зразу скажу, що ця площа нагадувала місто падіння Тунгуського метеориту в Сибіру, це була абсолютна пустеля. І я зробив депутатський запит на правоохоронні органи для того, щоб була надана відповідна оцінка по незаконній вирубці лісу і було відновлено те місце, насаджені дерева. Цього року минулого тижня я полетів туди знову, оскільки я звик контролювати, як виконуються депутатські запити. Я зробив висновок: вони, дійсно, я маю на увазі правоохоронні органи і місцева влада, зробили висновки. Ця вирубка тільки поширилась і в два рази збільшилась в цьому місці. І взагалі, пролітаючи над Карпатами, я побачив, що якщо пару років буде проходити така незаконна вирубка лісів під виглядом санітарної, то через пару років ми будемо мати не Карпатські гори, а лиси гори. Тому в мене до вас запит, шановний Юрій Віталійович, замість того, щоб втрачати час на сьогоднішнє дійство, прийняти заходи правоохоронними органами для того, щоб зупинити цю масову вирубку лісів. А стосовно конкретно розглядаємої справи, ми будемо голосувати проти, тому що вважаємо, що єдина провина депутата Дмитра Колєснікова, який нічого не підписував в той час, він не був на тій посаді, про яку ви казали, єдина провина є в тому, що він є депутатом "Опозиційного блоку", є опозиційний політик і має власну точку зору на події, які проходять у державі, яка відмінна від позиції влади. Ми будемо голосувати проти. Дякую за увагу. Дякую. Я прошу оформити виступ депутата Бойка як депутатське звернення, депутатський запит має іншу структуру підготовки і оголошення в сесійній залі. Я, все ж таки, звертаю вашу увагу, шановний колега, що Регламент вимагає під час обговорення того чи іншого питання виступати виключно з питання обговорення. Вирубка лісів – це інша у нас проблематика. Дякую за увагу. І, будь ласка, слово надається голові фракції "Самопоміч" пану Березюку, прошу. Не треба боятися втратити недоторканність, бо тоді кожен з нас стає таким же самим, як і кожна людина, громадянин України, безпомічним перед правоохоронними органами, і треба це попробувати. Але те, що зараз в парламенті фракції і коаліції дають менше 50 відсотків за підтримку пропозиції Генерального прокурора, свідчить про вотум недовіри навіть коаліції правоохоронним органам і Генеральній прокуратурі. А те, що "Самопоміч" віддає 72 голоси за підтримку пропозиції Генерального прокурора, це означає, що це державницька позиція. Не дивлячись на те, що Генеральна прокуратура сьогодні займається переслідуванням тих людей, які справді відстоюють українську незалежність і борються з корупцією. Сьогодні тут відбувається гра, гра в піддавки. І сьогодні люди мають це бачити, бо в залі, я б хотів, щоб так було, коли приходить Генеральний прокурор, основна по великому рахунку посадова особа держави, яка має владу, покарання, зал мав би бути переповнений і в залі можна було чути муху, яка летить, бо хотілося б чути кожне слово. Але сьогодні так не відбувається, але воно так буде, ми в це віримо і ми це зробимо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, чи є ще бажаючі від депутатських фракцій представити позицію? Будь ласка, народний депутата Каплін, прошу вас, від БПП. Вельмишановна пані головуюча, я хотів би звернутися до вас зараз, я думаю, з цим питанням тут абсолютно все зрозуміло. І ні в кого немає сумнівів щодо результатів голосування, щодо актуальності, щодо причини і таке інше. Але я вважаю, що завданням Верховної Ради України, ключовим завданням, є захист простих людей. Захист тих, хто сьогодні найменш захищений, хто потребує… Шановні колеги, у нас вичерпався час виступів від депутатських фракцій, прості люди можуть зараз записатися як народні депутати України на обговорення, ми на це матимемо 6 хвилин. Прошу, будь ласка.

Будь ласка, народний депутат Парасюк, вам слово. продовження теми. Юрій Віталійович, зверніть, будь ласка, увагу, я не розумію, коли ви приносите подання на цих всіх людей, де тут зрада Батьківщині, де тут корупція, де тут бандитизм, де тут ті всі гріхи, які вони робили проти українського суспільства за все своє існування, де це все є? Ми не розуміємо цього. Ви шукаєте якісь епізоди, які вони точно розвалять в продажних судах, які ви реформовували? Це так називається справедливість з вашої сторони. Я думаю, що не так. Людям потрібно дати відповідь на питання: а чому країна зараз так живе, а чому в країні війна. А тому, що вони привели цю війну в цю країну. А сьогодні фракція "Блоку Петра Порошенка" з ними домовилась. Ви торгуєте, розігруєте театр на всю Україну про те, що ви боретесь з реваншистами? Та ви з реваншистами на одній стороні. Ви просто продаєте країну. А регіоналам оцим, які приходять і тут розказують нам, які вони бідні, нещасні і переживають за карпатські ліси, то я вам хочу сказати, що не переживайте за карпатські ліси, дерев і гілок на тих деревах вам всім хватить. І повірте, вони не обламаються. І я переконаний, що українське суспільство дочекається, коли над всіма вами будуть, дійсно, справедливі вироки, і ви всі будете довго і нудно сидіти в тюрмі. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ народний депутат Безбах.

в черговий раз підводять Генерального прокурора, заводячи його в оману, стверджуючи, що інститут мав нібито обладнання та виготовляв якісь складові для ракет. Інститут здійснював дослідження у сфері трубного виробництва, створював експериментальні зразки та розробляв нові технології виплавки надміцних труб для нафтової та газової промисловості. Інститут не відносився до оборонного комплексу, інститут мав виключно науково-дослідне спрямування у сфері технічних наук. Відсутність інтересу у держави до сфери виробництва металургійної продукції і відповідно хронічне недофінансування даної галузі призвели до занепаду не тільки металургії, але й галузевої науки. Колєсніков погодив здачу невикористовуваних приміщень інституту в оренду, що не є злочином. Але хочу нагадати, що на той час передачі приміщень інститут довгий час не працював і вам тут казали з якого року він просто-на-просто простоював. У мене все. Шановні колеги, за кілька хвилин відбудеться голосування, це вже буде відповідальність парламенту, а не прокуратури насправді. Тому я дуже прошу не перекладати зараз відповідальність на прокуратуру і всім народним депутата повернутися до сесійної зали для того, щоби взяти участь в голосуванні, щоб не було такої ганьби, коли немає депутатів в сесійній залі, я звертаюсь до всіх фракцій. І, будь ласка, зараз народний депутат Тимошенко Юрій передає слово для виступу Купрію народному депутату. Будь ласка. Шановні колеги, кому як не мені знати цих людей, з яких сьогодні знімається недоторканність. Нагадаю, в 2010 році, коли Вілкул став в березні, наскільки я пам'ятаю, головою ОДА, я був правозахисником і після цього депутатом Кам'янської міської ради місто Дніпродзержинськ – раніше назва. Я добре пам'ятаю як під час головування Вілкула в області розкрадалися радіоактивні труби з "Придніпровського хімічного заводу", де колись збагачувався уран, і він не реагував на мої заяви. Я добре пам'ятаю як в пологовому будинку 9-ї міської лікарні Кам'янського було викрадено 26 тіл дітей, їх пустили на органи і пан Вілкул покрив цей злочин, оскільки я до нього звертався, він проводив перевірку зі своїми підлеглими і нічого не встановив. Я добре пам'ятаю багато інших злочинів, які можна було пред'явити пану Вілкулу, в тому числі і той кандидатурі, зараз яка розглядається, це Колєсніков. Коли відбувався кривавий розгін Євромайдану в січні 2014 року, от Генеральний прокурор нам сказав про пана Удода, це був тоді головою обласної ради, він начебто там приховується від слідства. Та ніде він не приховується, ви просто не хочете розслідувати ці злочини. Тому що пан Колєсніков був головою обласної державної адміністрації, який санкціонував кривавий розгін Євромайдану, який за Законом "Про місцеві державні адміністрації" зобов'язаний забезпечити законність і права людей. Він цього не зробив, але йому ніхто не пред'являє жодних звинувачень. Це все йде зараз гра. Є набагато важчі злочини: є злочини, за якими можна казати про браття під варту; є злочини, які принесли мільярдні збитки, в тому числі ми їх знаємо особисто, що відбувалося в Дніпропетровській області. Проте, на жаль, дійсно, я підтримую колег, іде змова, іде цирк просто повний. Я голосую за зняття, але ми бачимо, що ті люди, які мали би… "Блок Петра Порошенка", які висували й голосували за цього Генпрокурора, мали би його підтримати, вони демонстративно демонстративно ігнорують вимогу Генпрокурора. Та вам же ніхто не вірить, пане Юрію! От послухайте, будь ласка, і подивіться на своїх однопартійців. Ви ганьбите звання Генерального прокурора. Ви приходите з такими речами, що вам не хочуть ніхто голосувати. Я вважаю, шановні колеги, треба знімати недоторканність, розслідувати, але, в першу чергу, треба звільнити цю людину з посади Генерального прокурора і навести лад, щоби правоохоронна система запрацювала, щоб у нас кожен, хто вчиняє злочин, і був покараний, і до відповідної відповідальності. Дякую вам. Останній виступ. Будь ласка, народний депутат Корчинська передає слово народному депутату Левченку. Тим часом я звертаюся до голів всіх фракцій з проханням запросити депутатів всіх фракцій до сесійної зали, тому що голосувати зараз буде не прокуратура, а народні депутати України. Дуже дивно чути, що у нас не відбувається голосування через прокуратуру. Це наша з вами буде зараз відповідальність. Я дуже прошу всіх колег повернутися до сесійної зали. Прошу, будь ласка, пане Левченко. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я хотів би вчергове наголосити на тому цирку, який зараз відбувається. Буквально кілька конкретних позицій. По-перше, як і по Вілкулу, не подано подання на затримання і арешт. Тобто навіть якщо припустити, тякщо буде проголосовано дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, ця людина залишиться недоторканною, з ним нічого не можна буде зробити. Тому це вже вказує на домовленість від "Партії регіонів", "Опоблоку" і "Блоку Петра Порошенка", і більшістю. Це, по-перше. А, по-друге, я хотів би просто, щоби наші українці телеглядачі, радіослухачі почули конкретно, хто як голосував за зняття недоторканності, за дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності пана Вілкула, тому що в цьому є конкретика щодо всієї цієї ситуації, конкретне висвітлення реальності. Бо після оцих голосувань що відбудеться і чому ми зараз бачимо весь цей цирк? Петро Олексійович Порошенко разом з Юрієм Луценком вийдуть на екрани телебачення і скажуть: "Люди добрі, подивіться, ми зробили все можливе, щоб цих злодіїв притягнути до відповідальності, але погана Верховна Рада не зняла з них недоторканність. І тому це вони винні, а ми молодці, ми нібито боремося з "регіоналами". І далі буде розкручуватися оця така історія про те, що то Порошенко нібито є єдиним, який може зупинити реванш, хоча цей реванш насправді настав ще в 14-му році, коли відбулися вибори до цього скликання Верховної Ради, і потім ці всі голосування відбувались разом з "Партією регіонів" і "Опоблоком". Так от хто як голосував за Вілкула, за зняття, за дозвіл на "Блок Петра Порошенка": зі 135 депутатів "за" проголосувало 46 – 46 зі 135-и, так. "Народний фронт": з 80 депутатів 36 депутатів проголосували за дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності пана Вілкула. Очевидно, що з Колєсніковим зараз буде така сама ситуація. Більше того, перед голосуванням журналісти зазначили: дуже помітно, що депутати від БПП масово покидали залу засідання і виходили в коридори, щоб не голосувати за зняття недоторканності Вілкула. Оце чудово показує на цифрах, на фактах конкретно, що зараз відбувається в залі. Немає, на жаль. у діючої влади бажання справді посадити цих злодіїв-регіоналів А немає цього бажання по одні простій причині, бо вони є самі злодіями-регіоналами. У нас Президент України – міністр економіки уряду Януковича. Рішення, які приймаються в цій сесійній залі останні чотири роки, – найжахливіші рішення приймаються зокрема з голосів Партії От тому і зараз, коли пішло питання по пану Вілкулу, одним з очільників Партії регіонів відбувається оцей фарс. Так-от я звертаюся зараз до наших українців, телеглядачів, радіослухачів: "Люди добрі, робіть висновок, не дайте себе задурити, що нібито на президентських виборах буде якась там боротьба добра і зла, Порошенко проти …" Отже, колеги, виступи народних депутатів завершені. Зараз 2 або 3 заключних слова і через 6 хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити народних депутатів в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради запросити народних депутатів в зал, через 6 хвилин ми перейдемо до прийняття рішення. Зараз я запрошую для заключного слова Колєснікова Дмитра Валерійовича, 3 хвилини. Потім, регламентний, ви будете брати, Павло, ні? І потім Юрій Віталійович. Будь ласка, Дмитро Валерійович. Дякую велике шановній президії. Шановні колеги, шановні народні депутати, ви пам'ятаєте біблійну притчу про кільце царя Соломона? На ньому написано: "Все минає, і це теж мине". Ви знаєте, я в своєму попередньому виступі, я переконував у своїй правоті і ще раз наголошую, шановні колеги, я жодним чином навіть не міг зробити те, в чому мене намагається звинуватити Генеральна прокуратура. Ні мотивів, ні умислу, ні повноважень в мене на те не було і ніякої вигоди з цього я не отримував. Хочу підкреслити, що в своїй діяльності я завжди керувався буквою закону. Я дав вам, шановні колеги, відповідь на питання: чи був хлопчик. Повторюю, ніякого ракетного заводу чи виробництва в підпорядкуванні Агентства держмайна не було. І це, шановні колеги, є правда. Шановні колеги, рішення приймати вам. Кого я зміг переконати - голосуйте, кого не зміг – теж голосуйте. Дякую всім. Дякую вам. І зараз буде заключний виступ. Отже, через 3 хвилини голосування. Я думаю, всі голови фракцій ознайомились з результатами попереднього голосування і мають можливість змобілізувати А зараз я для заключного слова запрошую Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка, будь ласка. Шановні народні депутати! Прокоментую основні виступи щодо внесеного мною подання. Одна категорія виступаючих вимагає швидкої швидкої розправи над усіма, кого вона вважає зрадниками Батьківщини без особливого обтяження доказами, а просто тому, що це очевидно. Звичайно, карпатський ліс пам'ятає багато чого, в тому числі і хто, і як використовували його гілки. Але мене призначали для того, щоб в країні був закон і справедливість. В закон працює завдяки в тому числі вам, шановні народні депутати. Зараз в суді ваші колеги Розенблат, ваш колега Поляков, ваш колега Добкін. І це довгий процес, але законний. І суд постановить об'єктивне і справедливе рішення. Це єдиний шлях, якщо ми говорити про європейські цінності і демократію в нашій країні. Друга сума зауважень стосувалась того, що, мовляв, не таке вже велике порушення вчинив народний депутат. Взагалі завод якийсь був занедбаний та і взагалі він не завод, а просто якийсь інститут. Шановні, як головний конструктор 6-тисячного електронного заводу я, (оце табло трошки пам'ятає мої креслення, мої підписи), я знаю, що таке науково-дослідні інститути і що без них не буває виробництва. Так само без Науково-дослідного інституту, так званого трубного зварювання, не могли літати "Гради", "Смерчі" і "Урагани". І той, хто знищив прокатний стан, який може використовуватись виключно у воєнних цілях, як свідчать результати слідства, той знищував оборонний потенціал! Не важливо, чи це лабораторія, чи чи це конструкторський цех, чи це виробничий комплекс – це все складова частина єдиного оборонного комплексу. А те, що інститут імені Я.Ю.Осади згідно постанови Кабміну належить до списку стратегічних підприємств, які мають значення для економіки і безпеки держави, це юридично встановлений факт. І останнє. Що, власне, зробив керівник агентства, людина, яка мала стояти на сторожі ввіреного йому державного майна та ще й розвивати його по мірі можливості і бюджету? Він мав можливість виключити з тіньового майнового комплексу два корпуси лабораторний і промисловий – тільки при одній умові: наявності податкової заборгованості. Будь ласка, подивіться зараз на слайд. Не якоїсь іншої, а податкової. Відповідь. Станом на період початку процесу виводу цілісного майнового комплексу до його завершення жодної податкової заборгованості інститут Осади не мав. А, отже, дії керівника агентства, а нинішнього народного депутата були незаконними, і саме вони відкрили двері до подальшого пограбування цього заводу. Ще раз повторю свою метафору. Якщо людина взломала замок… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хвилину. Якщо людина взломала замок до місця, де знаходяться матеріальні державні стратегічні цінності, то вона також несе відповідальність за те, що відбулось потім, бо вона діяла на шкоду державному інтересу. Юридичною оцінкою це описується статтею 364 частиною другою. І, думаю, що відповідати за це прийдеться, бо суд уже постановив, що розпорядження пана Колєснікова були незаконними. Це рішення вступило в законну силу, і зараз питання тільки за вами, чи й далі будуть приховуватися за депутатськими мандатами ті, хто нищив державні оборонні підприємства, чи зрештою спрацює закон і справедливість. Закликаю вас саме до останнього – зняти депутатську недоторканність. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Хочу нагадати, що є тільки подання на притягнення до кримінальної відповідальності, до зняття недоторканності. Немає питання про арешт, про затримання, а лишень про можливість проводити кримінальне провадження, колеги. Я хочу наголосити, ми не суд і не прокурори, ми даємо лишень можливість на рівні слідчих органів проводити слідчі дії. Тому я прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал, приготуватись до голосування, повернутися з лож в зал. І, отже, колеги, відповідно до статті 80 Конституції України частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Колєснікова Дмитра Валерійовича. Прошу голосувати. Голосуємо колеги. Прошу голосувати.

За-163 Прошу показати по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 61, "Народний фронт" –40, "Опозиційний блок" –

коли на ефірах хтось з тих, хто не голосував, буде говорити, що він за зняття недоторканності, знайте, він лукавить, він говорить неправду. Це питання сьогодні продемонструвало реальну готовність народних депутатів до зняття недоторканності. Я вважаю, це великий сором сьогодні українського парламенту і це великий сором сьогодні усіх нас і цих голосувань, які відбулись. А зараз я інформую Генерального прокурора України, що рішення стосовно притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова Дмитра Валерійовича Верховною Радою України не прийнято. Зараз я хочу зробити оголошення. Перше оголошення від народного депутата Савки Івана Івановича. Заява. "Відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України" та статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про своє входження до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт". Наступна заява. "Я, Савка Іван Іванович, заявляю про своє входження до коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді України восьмого скликання". І також заява від пана Гулака. "Повідомляю про своє входження до складу депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді України восьмого скликання". Вітаємо вас. І зараз, колеги, в президію надійшла заява від двох фракцій – від фракції "Самопоміч" і "Батьківщини". Так? І "БПП". перерви. І готові замінити перерву на виступ. Колеги, я прошу не розходитися, зараз буде блок питань екологічної політики.

бізнес просто збунтувався. Ви знаєте про те, що підняли тарифи на залізничне перевезення вантажів, ПАТ "Укрзалізниця", ні з ким не радячись, ні з ким не консультуючись, майже на 50 відсотків. І сьогодні деякі колеги наші по Верховній Раді піднімали вже це питання, і ми їм за це щиро дякуємо. Хочемо вам сказати, що це відбувається в той час, коли в сільському господарстві зараз цінове дно. Ми практично маємо найнижчі закупівельні ціни сьогодні на всі види продукції сільськогосподарської: це є зерно кукурудзи, яке з 5.600 стало 4.300, це є соя, яка була 12 тисяч, сьогодні ледве 8 натягуємо, це сьогодні цукрові буряки, це сьогодні інші культури. І так далі бути не може. Нас надзвичайно гостро критикує бізнес, товаровиробники, які говорять: або ви щось скажете, або ви ні на що там не здатні. Ми прийняли… Перед цим ми обговорювали питання за участю чотирьох комітетів (аграрний комітет, комітет промислової політики, транспортний комітет, енергетичний і так дальше) і звернулися з листом до Прем'єра. Але після цього всього (27 депутатів підписалися), після цього всього реакція була нуль. Те, що зробили, ви почули. Ми звертаємось сьогодні і просимо вас підтримати теж нас, завтра всі, хто бажає піти на засідання уряду і гостро поставити це питання, і відстоювати його до позитивного результату. Друге. Ми звертаємося сьогодні з проханням до Представника Президента у Верховній Раді Ірини Володимирівни, нам найближчим часом, завтра-післязавтра, організувати зустріч з Президентом України, ініціювати збір чи нараду в Раді національної безпеки і оборони, розглянути це питання так, як саме рада може прийняти рішення і по поверненню на минулий рівень тарифів по перевезеннях, а також кадрове питання по керівнику залізниці, який є несистемним, на наш погляд, поганим менеджером у цій своїй галузі. І останнє, що ми просимо, щоб засоби масової інформації теж підняли це питання, і люди почули, товаровиробники, що ми їх чуємо, що ми будемо відстоювати… ЗАБОЛОТНИЙ Г.М. Дякую. А також звертаємося до Антимонопольного комітету, розглянути і провести своє службове розслідування і дати оцінку цим фактам. Дякую. Дякую. Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Ми переходимо до питань блоку екологічної політики. І я прошу змобілізуватись. Для того, щоб ми могли прийняти хоч 2-3 закони, нам треба підтримати скорочену процедуру. Тому я прошу всіх підтримати екологічний блок. Перше питання в цьому блоці – це проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (№ 8328). І, колеги, я прошу підтримати розгляд цього проекту за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу всіх взяти участь в голосуванні, прошу підтримати. Колеги, я поставлю ще раз. В чому задум є? Надважливе, ми зможемо два або три надважливих прийняти, якщо буде скорочена процедура. Даний законопроект підтримується фактично всіма фракціями в парламенті. Колеги, ми мали по Регламенту пройти всі питання недоторканності, але у нас лишилось 50 хвилин. Я прошу ще раз підтримати і міністра, який присутній в залі, і підтримати наш Комітет екологічної політики. І прошу підтримати розгляд проекту Закону 8328 за скороченою процедурою. Прошу всіх проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. За-136 Я ще раз поставлю, якщо не буде, підемо по повній процедурі. Покажіть по фракціям, будь ласка,

подивіться на даний законопроект, він не є масштабний і водночас він є стратегічний. Він підтримується всіма фракціями. Тому я прошу, займіть робочі місця і приготуйтесь до голосування. Будь ласка, зайдіть і займіть робочі місця. Я прошу всіх уважно брати участь в голосуванні і підтримати дану пропозицію. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року ми розглянули за скороченою процедурою. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу всіх підтримати. Голосуємо.

Колеги, будь ласка, займіть робочі місця, приготуйтесь, одна людина не встигла. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою 8328, прошу голосувати уважно і прошу підтримати. Голосуємо уважно і відповідально. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу всіх взяти участь у голосуванні і проголосувати. Голосуємо. За-150 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді міністра екології та природних ресурсів Семерака Остапа Михайловича. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Запропонований проект урядом базується на виявлених базових причинах екологічних проблем Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, порядком денним зі сталого розвитку та сімнадцяти цілей сталого розвитку, схвалених Організацією Об'єднаних Націй. Основні екологічні проблеми перш за все – це незадовільний стан елементів довкілля: води, повітря, ґрунтів. Екологічний стан поверхневих водних об'єктів і якість води в них є основними чинниками санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Водночас більшість водних об'єктів за ступенем забруднення віднесені до забруднених і дуже забруднених. Фактично дві третини населення країни проживає на територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормам, що впливає на загальні захворювання населення, і ці цифри є жахливими. Стан земельних ресурсів України близький до критичного. За період проведення земельної реформи значна кількість проблем у сфері земельних відносин загострилася. Близько 57 відсотків території країни вражені вітровою, водною ерозією, а понад 12 відсотків земель страждають від підтоплення. Україна вже сьогодні відчуває негативні наслідки зміни клімату, які надалі ще більше будуть призводити до соціальних, економічних втрат сьогодні та в майбутньому. Екологічні пріоритети не інтегровані до галузевих політик, ресурсно- та енергоємні галузі економіки орієнтовані на максимальний прибуток, максимілізацію прибутку за рахунок виснаження природних ресурсів. Новий проект стратегії спрямований на вирішення головного питання порядку денного: як розірвати пряму залежність соціально-економічного зростання від подальшої експлуатації природних ресурсів і забруднення довкілля. Дякую Проект стратегії має важливі інноваційні елементи, зокрема, 30 вимірюваних індикаторів. Такого не було в попередній стратегії, яка розрахована була до 2020 року, за ними можна оцінювати виконання. Цей проект підтриманий комітетом і прошу народних депутатів мобілізуватися і підтримати запропонований проект стратегії екологічної політики до 2030 року. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітет Комітету з питань екологічної політики Рибак Іван Петрович, вноситься проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (за № 8328), поданий Кабінетом Міністрів України. Законопроект спрямований на перегляд основних стратегічних завдань державної екологічної політики у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом та забезпечення поетапного наближення природоохоронного законодавства до відповідних природоохоронних норм Європейського Союзу. Комітет зазначає, що на сьогодні є чинним Закон України про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, який був прийнятий 21 грудня 2010 року. достатнього обґрунтування необхідності розроблення якраз на період з 2018 року надано не було. В той же час, Міністерство екології та природних ресурсів України підтримує законопроект. Комітет з питань бюджету прийняв рішення, що законопроект не має прямого впливу на показники бюджету і у разі прийняття може набрати чинності згідно із законодавством. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи більшістю своїх голосів пропонує законопроект про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року за реєстраційним номером 8328, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

підтримають цю важливу ініціативу Кабінету Міністрів України. Нам потрібно формувати, дійсно, предметні, змістовні, об'єктивні засади у екологічній політиці, вибудовувати екологічну політику. Але паралельно потрібно вирішувати точкові, але дуже важливі питання, які призводять до, без перебільшення, екологічної катастрофи. Я, користуючись нагодою, що тут є міністр, хочу звернути увагу міністра, міністерства, Генеральну прокуратуру і прокуратуру Полтавської області на той екологічний шабаш, який влаштовує "Укргазвидобування" на території моєї рідної Полтавщини. Неймовірні втрати, болячки, епідемії, зашламленість, відбір землі, фактично рейдерство з боку державної структури – все це результат роботи компаній, на які покладені такі стратегічні важливі задачі, зокрема, енергетичний суверенітет нашої країни. Я звернувся до Генерального прокурора, звернувся до прокуратури Полтавської області, і я задоволений, що було порушено низку проваджень щодо "Укргазвидобування" і її політики, так званої екологічної, точніше, антинародної політики на території Полтавської області. Я хотів би окремо відзначити, що після зміни керівника прокуратури Полтавської області на, справді, фахівця справи цієї Чібісова, відбулися надзвичайно серйозні зміни у позитивному напрямку: відкрито низку проваджень проти корупціонерів відомих на всю країну, зокрема екс-керівника міста Мамая Олександра Федоровича; зокрема, відкриті провадження по діяльності "Укргазвидобування" і тієї шкоди, яку вона наносить екології Полтавської області. Ми голосуємо за цей законопроект, і я вважаю, він є надзвичайно актуальним, і нам варто сьогодні зібрати необхідні голоси для того, аби він знайшов підтримку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Батьківщина" Крулько Іван Іванович. Передає Сергію Соболєву. Шановні колеги! Соболєв, "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" уважно розглянула дану законодавчу ініціативу, і ми приємно вражені. Ключові положення нового курсу, які стосуються екологічної безпеки, екологічної політики, екологічного контролю, екосистеми, екологічного виховання – все це ми знайшли в цій стратегії. Я думаю, що це гарний приклад того, яким чином громадська ініціатива враховується міністерством саме в такому важливому питанні. І при нагоді ми запрошуємо міністра на розгляд 23 грудня цілого розділу, який буде стосуватися екологічної безпеки в рамках форуму нової політики, ми вважаємо, що це достойне місце, де буде представлена саме Наша фракція вважає єдиним недоліком те, що цілий ряд положень фактично визначаються як стратегічними до 30-го року. Так може статися, що Україна не доживе саме в екологічному розумінні до 30-го року, і наша екосистема не витримає того навантаження, яке є. Саме тому наші пропозиції будуть саме по прискоренню цілого ряду ключових моментів. І наша фракція підтримає цей унікальний документ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, зараз буде заключний виступ. Через 3-4 хвилини ми будемо переходити до голосування. Тому я прошу голів фракцій повернути всіх депутатів в зал, хто вийшов в кулуари, і прошу секретаріат повідомити народних депутатів, що через 3-4 хвилини відбудеться голосування. Зараз я до слова запрошую Писаренка Валерія Володимировича з місця. Дякую, шановний пане Голово. Хочу перш за все сказати, що це дуже добре, що Кабінет Міністрів виходить зі стратегіями, які передбачають на десятиріччя фактично плани, і які не будуть у нас змінюватися, я хотів би на це сподіватися, через те, що буде змінюватись Кабмін один, другий, третій. Тому що нам вже давно потрібно перейти до стратегій у різних галузях розвитку розвитку нашої держави. Якщо ми сьогодні попрацюємо всі над цією стратегією, то звичайно, ми зможемо з вами побачити не тільки стратегію розвитку, яка нам запропонована, але насправді експерти говорять про те, що нам потрібно бачити і разом з енергетичною стратегією. Адже це суттєво перекликається, враховуючи питання щодо розвитку "зеленої" енергетики і питання щодо болючих тем, які сьогодні нас супроводжують у житті. Я говорю про те, що ми не можемо оминути той факт, що у нас є питання чорнобильської зони, яку потрібно також враховувати як частину проблеми, з якою Україні потрібно ще жити. Я знаю, наступний законопроект буде пропонувати одне з рішень цієї проблеми або питання введення цієї зони вже в життя. Хочу сказати, що нам потрібно підтримувати такі ініціативи і сьогодні, напевно, в першому читанні ми підтримаємо перехід до стратегічного мислення. Думаю, що до другого читання ми будемо пропонувати і наше бачення щодо розвитку окремих положень цієї стратегії. І переконаний, що якщо і інші міністерства візьмуть за приклад сьогоднішню стратегію і будуть виходити в парламент саме з такими пропозиціями, то, можливо, ми зможемо змінити певні речі сьогодні по більшості галузей в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я закликаю усіх запросити в зал. Подивіться, кого нема поруч, передзвоніть, запросіть в зал. Зараз 2 хвилини – Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, мені здається, що нинішній склад українського парламенту може пишатися тим, що саме цей склад приділяє достатньо уваги саме питанням екологічної політики. Ми з вами були тим парламентом, який ратифікував Кліматичну угоду однією з перших. Нещодавно розпочав уже працювати Закон про екологічну оцінку і очевидно, що дуже важливо, що і сьогодні ми розглядаємо стратегічне бачення екологічної В той же час хотілося би звернутися до уряду і до місцевої влади відносно питань імплементації законодавства, яке приймає парламент, тому що з цим є величезні проблеми. І так само в час, коли ми дискутуємо питання бюджету на наступний рік, важливо врахувати і екологічні сфери, екологічну проблематику в бюджеті, адже майже не фінансуються такі важливі програми як боротьба з пересиханням річок, інша проблематика. І сьогодні, коли у нас уже запрацювала децентралізація і більше грошей залишається в місцевих бюджетах, це неприпустимо, що саме регіональна влада приділяє вкрай мало уваги екологічним питанням, що довкілля залишається забрудненим, що в нас насправді абсолютно не розглядаються питання поваги до навколишнього середовища. І, коли ми голосуємо зараз за цей законопроект, я хочу звернутись до всіх фракцій підтримати його в першому читанні. Немає сумніву в його актуальності. Доопрацюємо до другого читання. Але і звернути ще увагу міністерства на особливу проблематику екологічних екологічних ризиків, які сьогодні виникли внаслідок війни на Донбасі. Екологічна біда, яка може там просто вибухнути через агресивну політику Російської Федерації, є одним з наших важливих викликів. І тому в нашій стратегічній оцінці до 30-го року має бути закладено і цей виклик, і його насправді вирішення з точки зору особливої уваги влади. Дякую за увагу.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 Отже, голови фракцій, прошу допомогти змобілізувати максимально зал. Прошу приготуватись до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (№ 8328) за основу, за рішенням комітету за основу. Колеги, ви ж за екологію, так же, Олександр, Володя? За основу прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Підтримуємо, прошу голосувати. Прошу голосувати.

Прошу зараз приготуватись. Перше голосування буде за повернення. Отже, колеги, перше питання – повернутись до проекту Закону 8328 про Основні засади (стратегії) державної екологічної політики. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Кожен голос, уважно пильнуємо, кожен голос. Прошу проголосувати.

І тепер, колеги, я ставлю… Всі уважно беріть участь у голосуванні. Я ставлю проект Закону про Основні засади державної екологічної політики (8328) за основу. Я прошу уважно і відповідально всіх проголосувати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-234 Рішення прийнято. Колеги, лишайтеся на місцях. Увага! У мене є зараз дилема: лишається 28 хвилин, є два проекти законів, на яких наполягають. Один, наступний – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення території спеціального промислового використання (8268) і наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій збереження лісів. Давайте я поставлю з них, вони два наступних є. Я поставлю на рейтингове, який набере… більший до того й перейдемо. Домовились, колеги? Отже, я ставлю, це два наступних законопроекти. Ставлю на рейтингове голосування проект Закону до деяких законів України щодо створення території спеціального промислового використання (№ 8268) рейтингове голосування. Прошу голосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати, колеги. За-157 І наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій збереження лісів (№ 7229). На ньому наполягали на Погоджувальній раді, і озвучувалась ця проблематика з фотографіями на Погоджувальній раді. Я прошу підтримати рейтингове голосування 7229. Прошу взяти участь в голосуванні, прошу підтримати. Прошу голосувати.

колеги, я бачу по одному і по другому законопроекту ми маємо труднощі. Але в нас є об'єднуючий наступний законопроект це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". наступний в нас є Чорнобиль, а потім оцей медичний законопроект. Я прошу усіх зайняти робочі місця, щоб ми знайшли той законопроект, який об'єднає весь зал. Отже, наступний я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (№ 6624). Прошу проголосувати. Рейтингове голосування. Прошу підтримати.

Наступний, колеги, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами (№ 6089). Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

І, колеги, наступний я поставлю той, про який я анонсував, законопроект Богомолець, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (8464). Колеги, я прошу всіх зайти в зал, я зараз поставлю ще один закон на рейтингове голосування. І я ставлю на рейтингове голосування проект закону (№ 8464) про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Прошу підтримати, прошу проголосувати, це рейтингове голосування, прошу голосувати.

Порадьте, колеги, давайте обміняємося думками, як діяти, у нас весь блок екологічної політики, фактично, ми бачимо, не знаходить підтримки. Будь ласка, по хвилині голови фракцій. Артур Герасимов, одна хвилина. У нас надважливі питання екологічного блоку, на жаль, не мають підтримку в залі. Будь ласка, Артур. 17:37:39 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Сьогодні, дійсно, був дуже важкий день, але, тим не менше, у мене просто прохання зараз до представників всіх фракцій згуртуватися і рейтинговим голосуванням, яке ми тільки проходили, ми побачили, що деякі закони, вони отримують підтримку всіх фракцій, деякі не всіх. Згуртуватися і знайти той законопроект, який сьогодні ми можемо ще прийняти. Тому що у нас, вибачте, ще не закінчилося пленарне засідання і, я вважаю, що обов'язок кожного народного депутата, який зараз знаходиться в сесійній залі, своїм голосуванням підтримати ті законопроекти, які йдуть на користь українській державі. Тому, Андрій Володимирович, ми зараз знайдемо той законопроект, який зараз об'єднає всі фракції, да ми вже побачили, що такі існують і є. І зайдемо в їх розгляд для того, щоб прийняти позитивне рішення. Дякую. Дякую вам. Колеги, або у нас буде варіант провести голосування на предмет присутності в залі і відповідно опублікувати в "Голосі України" присутніх на засіданні народних депутатів України. Я думаю, такий варіант теж є приємлемий і добрий, тому що всі народні депутати мали би бути в залі під час розгляду питань. І я прошу зараз голів фракцій запросити всіх в зал, якщо ми не вийдемо на позитивне голосування, я змушений буду перепровірити, чи в залі є необхідна кількість народних депутатів. Зараз, одна хвилина, Максим Бурбак, "Народний фронт". Будь ласка, одна хвилина, "Народний фронт". Шановні колеги! Я звертаюсь до всіх наших колег з різних фракцій, депутатських груп, зараз прийти в сесійну залу і працювати. Нас обирали для того, щоб ми працювали в сесійній залі. І, пане Голово, прошу вас дати доручення, щоб Апарат звернувся до секретаріатів комітетів, щоб вони не проводили засідання своїх комітетів під час пленарного засідання в сесійній залі. Дякую. Отже, колеги, я приймаю зауваження Максима Бурбака. Я хочу зараз повідомити всіх працівників секретаріатів комітетів про недопустимість проведення комітету під час засідання Верховної Ради України. Це можна робити в перерві, під час засідання це неможливо і недопустимо. І я прошу зараз членів бюджетного комітету в тому числі повернутися в зал для участі в засіданні Верховної Ради України. Будь ласка, Ігор Шурма, Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, я зараз не буду питати, де є коаліція, я пропоную вийти з інтересів країни Україна, бо маємо зараз в залі міністра екології. Маємо? Маємо. Давайте об'єднаємося всі зараз навколо проблем, які стосуються Чорнобильської АЕС. Пропонувалося, щоб продовжити дію програми до 2020 року. Ну, давайте навколо чорнобильців об'єднаємося, це є проблема, ну, ми всі до тих людей виходимо. І ми, "Опозиційний блок", і провладна коаліція, ну, якщо ми, дійсно, хочемо вирішити цю проблему, давайте скористаємося присутністю міністра і зайдемо спільну точку зору. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Євтушок від фракції "Батьківщина", одна хвилина. Дякую, пане голово. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Насправді лунають заклики до того, що ми теж, як і інші наші колеги, готові підтримати проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Але я хотів би сказати, Андрій Володимирович, що це друге читання, і чи вистачить у нас часу сьогодні його проголосувати. Чи, можливо, ми зайдемо зараз в його розгляд, а потім уже в середу, завтра, знову ж таки… чи будемо ми мати взагалі кількість голосів. Тому фракція "Батьківщина" готова зараз перейти до розгляду питання про "Укриття" щодо Чорнобильської АЕС. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Сергію, хочу вас повідомити, що є невелика кількість правок, і жодної немає відхиленої. Фактично, це буде тільки доповідь голови комітету і голосування що стосується Закону про Чорнобильську АЕС. Валерій Писаренко, фракція "Відродження". В.В. Ну, перш за все, хочу сказати, що Група "Відродження" підтримує розгляд законопроекту по Чорнобильській зоні, ми вважаємо, що це дійсно питання, яке потрібно не відкладати з часом. Якщо будуть голоси, то ми, звичайно, готові в нього заходити, якщо голосів нема, давайте в будь-якому разі на наступний пленарний тиждень все ж таки питання екологічні не знімати і цей блок все ж таки пройтись через два тижні, коли в нас буде наступний пленарний тиждень, у вівторок. Давайте цей блок не відкидати, і ми б могли тоді зараз щонайменше, якщо не буде голосів, також попросити міністра доповісти по цьому питанню, по чорнобильському, щоб ми хоча би цю тематику розпочали обговорювати, тому що втрачати там 15 хвилин не хочеться. Дякую. Дякую вам. Всі фракції, хто мав намір виступити, виступили? Отже, колеги під час виступів найбільшу підтримку ми побачили проекту Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Таким чином, колеги, я пропоную перейти до його розгляду, а потім всі ми гуртом... всі ми гуртом зібрати голоси під його підтримку. Отже, ми переходимо проекту Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (№ 6624). І я прошу усіх голів фракцій подивитися кого не було і запросити в зал. А до доповіді запрошую голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Рибака Івана Петровича. Будь ласка, пане Іван. 17:44:13 РИБАК І.П. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, метою прийняття законопроекту є затвердження єдиного документа щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року. Термін виконання першочергових заходів Загальнодержавної програми щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему вичерпано. У зв'язку із недостатнім фінансуванням значну кількість запланованих заходів було виконано не в повному обсязі. Проект змін до загальнодержавної програми розроблено з урахуванням термінів, що минули, поточного стану виконання робіт та планів зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему до 2065 року та бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року. Як зазначено в фінансово-економічному обґрунтуванні до цього законопроекту, реалізація оновленої загальнодержавної програми передбачатиме виділення з державний бюджету України майже 3 мільярди гривень до 2020 року для виконання заходів з етапу остаточного закриття та консервації. Прийняття цього законопроекту забезпечить виконання положень статті 5 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему". Верховною Радою України у рекомендаціях парламентських слухань 2015-2016 років, що були присвячені питанням зони відчуження, неодноразово наголошувалось на необхідності внесення відповідних змін до Закону України про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Комітет звертає увагу на необхідність достатнього фінансового забезпечення заходів Загальнодержавної програми, оскільки брак коштів може призвести до відтермінування запланованих заходів, що в подальшому зробить неможливим реалізацію відповідної програми. До законопроекту було внесено 12 правок, пропозицій народних депутатів України, які наведені у порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту. В ході обговорення народними депутатами під час засідання комітету правки за номерами 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 та 12 враховані повністю, правки за номером 1, 2, 7 враховані редакційно, а правка 5 врахована частково. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (за реєстраційним номером 6624) прийняти у другому читанні та в цілому як закон. Дякую. Отже, колеги, частина правок була врахована редакційно. Я буду зачитувати авторів правок і номера. Хто буде наполягати, прошу шляхом підняття руки. 1-а. Не наполягає.

і, відповідно, ми завершили його обговорення. Всі пропозиції і правки були враховані. І можемо переходити до голосування Отже, колеги, я прошу всіх запросити депутатів в зал, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Зараз я надаю 3 хвилини для виступу Остапу Семераку, міністру екології. Як вам зручніше, чи з місця чи з трибуни? З місця, так? Включіть, будь ласка, міністру екології та природніх ресурсів Семераку Остапу Михайловичу мікрофон. Через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в залі і приготуватись до голосування. Будь ласка, пане Остап. 17:48:46 СЕМЕРАК О.М. Дякую. Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, закон, який зараз ми розглядаємо в другому читанні, був підготовлений Кабінетом Міністрів і розроблений Міністерством екології, природних ресурсів. Необхідність прийняття цього законопроекту зводиться до того, що попередня програма, яка працювала в 2009-2012 роках, завершила свою свою роботу, але в зв'язку з незадовільним фінансування у попередні періоди не всі роботи були виконані. І ми вийшли з пропозицією продовжити строк дії цієї програми. Саме про це йдеться в проекті закону, який комітет екологічної політики підготував до другого читання. Для виконання нових заходів із зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему, необхідно продовжити строк дії загальнодержавної програми і доповнити її новими заходами. А саме: перше – завершити будівництво та ввести в експлуатацію новий безпечний конфайнмент. Друге – розпочати роботи з консервації блоків номер 1, номер 2, номер 3 Чорнобильської атомної електростанції. Третє – ввести в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу і розпочати роботи з перевезення відпрацьованого ядерного палива з сховища старого типу, мокрого, в згадане нове. Ввести в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів, промисловий комплекс поводження з твердими радіоактивними відходами і розпочати роботи з переробки радіоактивних відходів накопичених за період експлуатації Чорнобильської атомної електростанції. Наступне. Ввести а експлуатацію водойму-охолоджувач та завершити демонтаж машинного залу першої черги Чорнобильської атомної електростанції. Реалізація оновленої загальнодержавної програми передбачає виділення з державного бюджету коштів, кошти в проекті бюджету, який урядом надісланий до Верховної Ради на 2019 рік, ці кошти закладені і передбачені. Метою прийняття законопроекту є затвердження єдиного документу щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року. За результатами розгляду Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи катастрофи Верховної Ради України законопроект може бути прийнятий в другому читанні та в цілому. З огляду на це, шановні колеги, прошу вас підтримати законопроект у другому читанні та в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал, не виходити з залу, навпаки – заходити. Приготуватись до голосування. З лож прошу повернутися в зал. Я прошу Секретаріат повідомити, що ми переходимо до прийняття рішення. Отже, покличте, хто є в кулуарах. Прошу всіх зайняти робочі місця. Готові, так? Можемо голосувати. Займіть робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему № 6624 за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, відповідально прошу всіх взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. Голосуємо.

Не встигли всі. Я прошу зайти в зал. 211, не встигли. Зараз я зачитаю по фракціям, щоб ми чітко бачили, хто не встиг. "Блок Петра Порошенка" – "Народний фронт" – 50, "Опозиційний блок" – 23, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 13, "Батьківщина" – 8, "Воля народу" – 4, Партія "Відродження" – 9. Прошу, голови фракцій, ви бачите результат. Позафракційні – 19. вийти в кулуари, запросити всіх в зал, хто є в кулуарах. І я прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Зараз я поставлю на повернення, а потім знову в другому читанні. Отже, запросіть депутатів у зал.

Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до розгляду 6624. Уважно і відповідально голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Повернулись, колеги. Тепер прошу всіх на місцях залишатись. Будь ласка, займіть робочі місця, заходіть. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (№ 6624) в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Кожен голос, уважно, голосуємо. Прошу підтримати. Уважно, голосуємо. Прошу підтримати,

Вітаю міністра екології, вітаю авторів. Комітет, який, власне, готував цей законопроект. Також в президію надійшло повідомлення, яке я хочу зачитати. "Повідомляю про обрання народного депутата України, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка", Курячого Максима Павловича заступником голови депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України восьмого скликання". Привітаємо нашого колегу. І, таким чином, колеги, час, відведений для пленарного засідання, вичерпаний. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині ранку запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую. Дякую.